Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 4. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll.

on registreerunud 87 Riigikogu liiget, puudub 14.Järgnevalt, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde. Küsimusi ei ole. Head kolleegid, kas me võime asuda päevakorra kinnitamise hääletuse juurde? On kõik nõus, keegi vastu ei ole? Sellisel juhul ma kaheminutilist kutsungit lõpuni ei lase. Nii. Kõik on sellega nõus, et me võime asuda päevakorra kinnitamise hääletuse

Päevakorra kinnitamise poolt on 86 Riigikogu liiget, vastu ei ole [keegi], erapooletuid on 2. Päevakord on kinnitatud. Nii ja nüüd on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Martin Helme, palun! Aitäh! See läheb kategooriasse "Sotsialistide ajal mitte miski ei tööta". Kuidas saab olla nii, et ma ootan kutsungit, kutsungit ei tule, siis tulen kohale, aga siis on juba kohaloleku kontroll [tehtud], kõik, ja läheb hääletamiseks? Mis bardakk siin toimub?

minutit. Täpselt kell 15 saalikutsung lõppes ja me alustasime istungit ning esimene protseduur oli kohaloleku kontroll. Martin Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! No ei saa midagi teha. Selles tiivas, kus mina olin, ei olnud kutsungit. Mitte miski ei tööta siin majas. Aitäh, hea kolleeg! Ma palun sellisel juhul istungiosakonnal kontrollida, kas istungi alguse kutsung kõlab selle

Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu. Teiseks, raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab nimetatud kolme seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Neljandaks, spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kultuuriminister. Ja viiendaks, töötuskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust majandus‑ ja tööstusminister. Kõik viis eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun! Head kolleegid! Riigikogu menetluses on aasta olulisim dokument: riigieelarve. Kuid kahjuks meil pole sellega mitte midagi peale hakata. Eelarve ei ole läbipaistev, me ei näe kõiki kulu‑ ja tuluridasid. Me ei näe, kuhu raha tegelikult läheb, me hääletame pimesi. mis kõige olulisem: sellel riigieelarvel, mille me peaksime vastu võtma, ei ole isegi mitte mingit õiguslikku mõju, sest kõik täpsemad kuluread on kirjas seletuskirjas, aga seletuskiri ei kohusta millekski. Lisaks võib minister iga hetk, isegi pärast eelarve vastuvõtmist, oma valdkonnas kuluridasid muuta, seda ka siis, kui Riigikogu liige on teinud selle kohta muudatusettepaneku ja see muudatusettepanek on läbi läinud. Ehk kogu see arutelu eelarve üle on vaid näiline.Olukorras, kus järjest kehtestatakse uusi makse ja räägitakse kärbetest, on igal Eesti inimesel õigus teada, kuhu see raha läheb ja mis valdkondades kui palju kärbitakse. Praegust tulemuspõhist eelarvet on kritiseerinud nii õiguskantsler kui ka riigikontrolör. Tuleks vältida selliseid olukordi, kus mingi hetk ministeeriumid avastavad kümneid ja kümneid miljoneid eurosid, kuid keegi nendest midagi ei tea Seetõttu esitab Keskerakonna fraktsioon täna eelnõu, millega muudetakse riigieelarve seadust selliselt, et eelarve, mis jõuab Riigikokku, oleks läbipaistev, täpne ning kõikide kulu‑ ja tuluridadega.

Samuti on see olnud praeguse valitsuse üks eesmärkidest, see on eraldi välja toodud ka koalitsioonileppes. Seetõttu ootame sellele eelnõule toetust nii opositsioonilt kui ka koalitsioonilt. Aitäh!

kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kuus eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Järgnevalt asume tänase päevakorra juurde. Meil on täna päevakorras kolm arupärimist. Esimene arupärimine on Riigikogu liikmete Vadim Belobrovtsevi, Aleksei Jevgrafovi,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea Eesti rahvas! Tõepoolest andsime selle arupärimise sisse, kui

Eestis pakutavad internetiteenused on esiteks väga kallid ja teiseks ei vasta inimeste ootustele, eelkõige kiiruse mõttes.

interneti eest rohkem kui Lätis või Leedus, kusjuures [hinna]vahed võivad olla mitmekordsed, ja vastu saavad Eesti inimesed kuni kuus korda väiksema kiiruse võrreldes teiste Euroopa riikidega.

hinnaga 14–16 eurot kuus, aga Eestis ei saa Telialt või Elisalt selle raha eest isegi kõige aeglasemat püsiühendust. Kõige aeglasema ühenduse eest – 15 megabitti sekundis – küsib Elisa 18 eurot ja Telia

meist tahapoole jääb vaid Kreeka. Need andmed tulevad Euroopa Komisjoni uuringust.

Nüüd siis on nii kurb statistika, et tegelikult oleme internetiteenuste poolest Euroopas eelviimasel kohal, kui rääkida kiirusest, ja hinnad on ülisuured. Siinkohal me küsimegi nüüd juba uuelt ministrilt, miks on tekkinud selline vahe internetiteenuste maksumuses ning kiirustes Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel. Kuidas mõjub selline olukord Eesti riigi mainele, eriti IKT valdkonnas? Kas teie arvates on selline Eesti internetiturul tekkinud olukord normaalne, et turg dikteerib reegleid ja riik ei pea olukorda olukorda sekkuma selle parandamiseks, nagu ütleb meile näiteks Konkurentsiamet? Kui selline olukord ei ole teie arvates normaalne, siis millised peaksid olema need sammud, mille riik peaks olukorra parandamiseks ette võtma? "Kas Eesti inimestel on lootust, et riik ei lase jätkuda olukorral, kus nad peavad maksma märkimisväärselt suuremaid [summasid] võrreldes meie naaberriikidega üliaeglase interneti eest?" Suur tänu, hea kolleeg! Arupärimisele vastamiseks palun siia Riigikogu kõnetooli justiits‑ ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Kindlasti on tegemist väga olulise teemaga ja ma olen tänulik selle arupärimise eest, mis võimaldab meil tõesti Eesti jaoks väga olulist küsimust siin põhjalikumalt arutada. Vastan küsimustele järjest.Esimene küsimus: "Miks on tekkinud selline vahe internetiteenuste maksumuses ning kiirustes Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel?" Päris aus vastus on see, et meil on inimesi Eestis hõredavõitu ja saab öelda niimoodi, et Mustamäe ja Lasnamäe inimesed maksavad sisuliselt kinni Kadrina inimeste interneti. interneti. Selle teenuse pakkumisel on suur investeerimismaht

ligi 20%, aga side on jäänud sellest puutumata. Mäletatavasti tehti COVID‑i ajal hulk investeeringuid, et hoida side püsimas, aga tegelikult hinda toona ei tõstetud. Positiivse külje pealt tulekski välja tuua seda, et meil on linna- ja maapiirkonnas internetiühenduse kättesaadavuse erinevus oluliselt väiksem kui naaberriikides.

kohal. Vaatame ka DESI raportit, mis on Euroopa Liidu vastav analüüs: seal me oleme paremuselt üheksandal kohal. DESI raport toob välja puudused eeskätt 5G kasutuselevõtuga

mul isiklikult justiits- ja digiministrina järgnevatel aastatel üks prioriteete: Eesti e-riigi maine hoidmine, e-riigi baastaristu kindlustamine ja arendamine, küberturvalisuse tagamine ja kõik, mis puudutab tehisintellekti kasutusele võtmist. Kolmas küsimus: "Kas teie arvates on selline Eesti internetiturul tekkinud olukord normaalne? Turg dikteerib reegleid ja riik ei pea olukorda sekkuma selle parandamiseks?" Vastan sellele kahes osas. Regionaalpoliitiliselt, nagu ma ka esimesele küsimusele vastates ütlesin, saab seda olukorda pidada heaks. Meil on võimalik ühesuguse hinnatasemega internetti saada nii kaugel külas kui ka hästi tihedalt asustatud Lasnamäel,

suuresti meil magab. Telekomiäri on väga suure investeerimisintensiivsusega, eriti siis, kui uus ettevõte soovib turule siseneda. Ja lahenduseks oleks see, et meil siseneks turule uusi tulijaid. Aga arvestades meie rahvaarvu, noh, ütleme, riik

esimeses kvartalis järgmiselt: Teliale kuulus pool, Elisale 33%, STV-le 9%, Tele2-le 1% ja ülejäänud ettevõtetele 7%. Nii et nagu me näeme, tõesti, konkurentsi võiks kindlasti olla rohkem. Neljas küsimus: "Kui selline olukord ei ole teie arvates normaalne, siis millised peaksid olema need sammud, mida riik peaks olukorra parandamiseks ette võtma?"

Ja viies küsimus: "Kas Eesti inimestel on lootust, et riik ei lase jätkuda olukorral, kus nad peavad maksma märkimisväärselt suuremaid [summasid] võrreldes meie naaberriikidega üliaeglase interneti eest?" No ma kindlasti ei

konkureerimine. Aga tegelikult kõikidest aadressidest 52%‑l aadressil saab meil täna valida mitme teenusepakkuja kaabelvõrgu vahel,

Enefiti võrgus olid sõlminud lõppkliendid lepinguid kõige enam Teliaga, jällegi ligi pooled, 25,76% Elisaga, 22,56% Tele2‑ga, 2,72% Sindi Telekomiga ja ülejäänud teenusepakkujad jagasid omavahel 0,8% kõigist lõpptarbijatest.

teatud erisoovid. Kindlasti hoian silma peal sellel, mis puudutab Euroopa Liidu eelseisvaid regulatsioone sideturul ja mõtete arendamist, seda, kuidas Euroopa Liidu konkurentsivõimet tervikuna tõsta. Aga ootan järgnevalt küsimusi. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Küsimusi tõepoolest on. Kõigepealt kolleeg Andrei Korobeinik, palun! Suur tänu! Hea Liisa! Sa rääkisid tehisintellekti võimalustest, ma tulen enda teadmistega appi. Eesti rahvastiku tihedus on tegelikult suurem kui

paiknemist kaardil, siis see tihedus tuleb kokku nii-öelda statistilise keskmise pealt. Ja see väljendub ikkagi selles, mis on regionaalpoliitiliselt meil hästi:

kasumid. Telia 2023. aasta puhaskasum tõusis 8,7 miljonit eurot, küündides 63 miljonini, ja käive oli 384 miljonit, mis tähendab seda, et kasum moodustas umbes 20% käibest. Kulumieelne kasum selle käibe pealt oli 135,8 miljonit. Nüüd tekib küsimus, kas seda raha ka investeeritakse ja mille pärast siis hinnad

laiemalt suure kasumlikkusega valdkonnaga, aga samal ajal on suur investeerimiskoormus, just sellest vaatest, kuidas uus ettevõte saaks turule siseneda. Eestis läheks kindlasti olukord paremaks, kui uued ettevõtted turule siseneksid. Seal investeerimiskoormust jagub, kui uus ettevõte siseneb. Nii et ma loodan, et Konkurentsiameti analüüs annab meile tarkust ja arusaamist juurde.

Aitäh! Selle niinimetatud viimase miili ühenduste projektiga, mis peaks tagama turutõrkepiirkondades juurdepääsuvõrkude väljaehitamise, läheb riik edasi.

Aga lõpptarbija kannatab, maksab palju rohkem, kui tegelikult peaks maksma. Minu küsimus on selline: kas te ei tahaks kutsuda kokku nende suuremate suuremate operaatorfirmade esindajaid, juhte, et siis koos leida lahendus, et lõpptarbija ei peaks nii palju maksma nii aeglase interneti eest? Aitäh! Aitäh! Koostöös on kindlasti alati lahendused peidus. Maailmavaateliselt peaks kõigepealt ikkagi vaatama, kas vabal turul toimetamine annab paremaid tulemusi ja kas riik on teinud praeguses olukorras kõik, mis riigi poolt oleks vaja teha. Ma tunnustan opositsiooni selle eest, et te olete selle teema tõstatanud. Tõepoolest, me oleme saanud koos jälgida, kuidas Konkurentsiamet alguses vastas, et nad ei tegele sellega,

internetiteenuste pakkumine ja turule tulek on hirmkallis ja see on üks põhjus, miks see on meie inimestele kallis, hajaasustus ja nii edasi. Aga aastatel 2009–2018

mitmes voorus veel umbes 100 miljonit antud. No kuidas see saab siis telekomifirmadele kallis olla, kui me oleme maksumaksjatena selle kõik kinni maksnud? Mis on ikkagi põhjus, miks meie internet nii kallis on? Aitäh!

Ühes uudises kirjutatakse, et suuri kasumeid teenivad Eesti sidefirmad pakuvad Euroopa üht kõige kallimat, aga samas ka kõige aeglasemat ühendust, mistõttu on Eesti andmeside, mahu ja kiiruse näitajatelt Euroopa ja ka maailma riikide edetabeli tagaosas. Siin on toodud ka võrdlus Leedu ja Lätiga.

ja kolmas prioriteet on parandada ühendatust kõikjal riigis. Ehk lahendus ühendatuse parandamine kõikjal riigis, pidades sealjuures silmas ka neid inimesi, kes elavad hajaasustuspiirkondades, et nende hinnatase oleks võrdne nende inimestega, kes elavad tiheasustuspiirkondades. See on olnud tähtis eelnevatele valitsustele, on tähtis praegusele valitsusele ja ma väga loodan, et on tähtis ka järgmisele valitsusele.Kui me vaatame DESI raportit, mille on Euroopa Liit ise koostanud,

Needsamad toimetamise viisid, mis siiamaani on olnud, on selle olukorra tekitanud, ja siit edasi saab minna ainult paremaks.

Ma vaatasin natukene neid andmeid. Läti ametlik meediakanal LSM.lv ütleb, et aastal 2024 on see number 88% ehk Lätis on 88%‑l maapiirkondade majapidamistest ligipääs internetile. See on ikkagi päris suur vahe: 13% või 88%. Äkki te saate täpsustada, mida te täpsemalt selle 13% all mõtlesite? Aitäh! Aitäh! Mul on need andmed, mille ma olen saanud headelt kolleegidelt kaasa, siin tõesti viidet juures ei ole. Kui te lubate, ma saadan selle viitega koos teile pärast kirjalikult.

[sellekohane] regulatsioon ei kohaldu elektrimastidele, aga kohaldub sidemastidele. Leitakse, et sidemast võib erinevalt elektrimastist kukkuda maanteele, mistõttu tohib selle ehitada maanteest teatud kaugusele. Sealt algavad aga eramaad, kuhu on veel keerulisem maste püstitada. Kas teie olete valmis seda küsimust taristuministriga arutama, et leida lahendus? Aitäh,

mõistlikku selgitust sellele, miks just sidemast peaks tee peale kukkuma erinevalt elektrimastist, mis erinevus neil on ja miks sidemast tuleb nii palju kaugemale ehitada. Lisaks on probleeme esinenud näiteks näiteks Rail Balticu trassile selle ühenduse rajamisega. Ma tõesti väga loodan, et mul õnnestub see ära lahendada, et inimesed, kes sõidavad Eestis väga keskkonnasäästliku liikumisvahendiga ehk rongiga, saaksid kogu rongitee

Võtsid maha? Selge, siis seda küsimust ei ole. Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ning kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Vadim Belobrovtsevi. Palun! Mul on hea meel, et me oleme selle teema tõstatanud, ja hea meel selle üle, et minister võtab seda täie tõsidusega. Ma loodan, et see entusiasm ajaga ei rauge ja

Olgem ausad, kõik need ilusad jutud, mida räägivad sidefirmad, kes samal ajal kasseerivad kümnetes miljonites kasu noh, me võime loomulikult suhtuda nendesse tõsiselt, aga me peame meeles pidama, et nende ettevõtete põhieesmärk on raha teenida.Kui

ise või mida räägib näiteks Riigikontroll, kes aastal 2022 kritiseeris päris teravalt riigi tegevust kiire interneti levitamisel. Riigikontrolli mõte või [auditi] sisu

kinni maksta, kuna kiire internet on meil, nagu me teame, hästi kallis võrreldes nii teiste Balti riikide kui ka Euroopa riikidega. Iseenesest on hästi sümptomaatiline, et näiteks majanduskomisjoni istungil, kuhu olid kutsutud ka sideoperaatorite esindajad sellel teemal rääkima, öeldi, et me ei pea ennast võrdlema Läti või Leeduga, vaid pigem Soomega.

on siiamaani lihtsalt tõstnud käed ja öelnud, et me ei saa midagi teha, see on turg, turg ise dikteerib tingimusi ja kuna konkurentsi on turul vähe, siis me ei saa midagi ette võtta. Mul oli hea meel ministrilt teada saada, et

kuna meil on nii vähe sideoperaatoreid, siis me ei saagi midagi parata, sealt need hinnad tulevad. Aga kui me vaatame teisi Euroopa riike, siis me tegelikult peame tõdema, et ka

konkreetseid samme, konkreetseid meetmeid, kuidas teha internet lõpptarbijale odavamaks ja kvaliteetsemaks. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud kolleeg! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan meie tänase esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Kert Kingo ja Mart Helme 13. mail 2023. 2023. aastal esitatud arupärimine Via Baltica kohta. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Helle-Moonika Helme. Palun!

siis meil oli arupärimine kliimaminister Kristen Michalile. Aeg on natukene edasi läinud, natukene vett on merre voolanud, ja täna on meile vastamas taristuminister Vladimir Svet.

Nii nagu ka arupärimises on öeldud, Via Baltica on transpordikoridor, mis ühendab Eesti ja Poola, läbides Lätit ja Leedut. Selle tähtsus Eestile on märkimisväärne majanduslikus, regionaalpoliitilises ja strateegilises mõttes. Tõepoolest, majanduslikust vaatenurgast on Via Baltica oluline transpordikoridor, sest see võimaldab Eesti ettevõtetel tõhusalt opereerida Euroopa Liidu turul ja suurendada oma konkurentsivõimet.

loomulikult, regionaalpoliitiliselt on Via Baltica oluline sild eri piirkondade vahel Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. See võib arendada majandust ja luua uusi töökohti piirkondades, kus seda võib muidu raskendada kehvem infrastruktuur.

on ülioluline. [Via Baltica] võimaldaks kiiret sõjalist mobilisatsiooni ja toetaks ka meie liitlaste operatsioone.

Kahetsusväärselt me tegelikult praegu näeme, et Via Baltica on jäänud täiesti vaeslapse ossa, rääkimata siseriiklikust taristust. Raha mitte millekski ei ole. Ja me näeme, kuhu raha läheb. Raha läheb

väljaehitamisel, korrastamisel: neljarealised teed Tartusse, Pärnusse ja Narva. See on hullumeelne, kuhu raha tegelikult läheb,

Via Baltica on praegu olemas, teed on olemas, kõik toimib, töötab – investeerime olemasolevasse, mitte utoopiatesse. Siin on

arupärimistele on vastatud, siis on kõikidele nendele küsimustele, mis aasta tagasi Riigikogu menetlusse anti, vastused antud. Nii et tuleb neile veel ära vastata ja siis me oleme

Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Kui te lubate, siis ma asun kohe vastama nendele küsimustele, mis on laekunud minu eelkäijale, praegusele peaministrile Kristen Michalile. Esimene küsimus, mis talle esitati, on: "Miks Via Baltica, kui keskkonnasõbraliku taristu ehitus seisab?" Kõik, kes on Via Baltica trassil viimasel ajal sõitnud, teavad, et tee-ehitus ei ole seisnud, ning saan kinnitada, et ei seisa ka lähiaastatel. Toon teile mõned konkreetsed faktid ja numbrid.

Käesoleval aastal algavad Libatse-Nurme ligi 22 kilomeetri pikkuse 2 + 2 teelõigu ehitustööd. Selle lõigu valmimise tähtaeg on aasta 2027 ning maksumus 96 miljonit eurot. Lisaks, lähtuvalt valitsuse viimastest otsustest seoses menetlusse tulnud riigieelarvega algab järgmisel aastal ligi 13,2 kilomeetri pikkuse Päädeva-Konuvere

Kokkuvõtvalt: Via Baltica ehitustööd ei seisa, ehitus käib. Teine küsimus on selline: "Milliseid konkreetseid meetmeid kavatsetakse võtta, et kiirendada keskkonnasõbraliku taristu Via Baltica ehitust ning vältida selle pikalevenimist, mis võib kahjustada Eesti majandust ja konkurentsivõimet Euroopa turul?" me ehitame. Aga kui te peaksite küsima, kuidas ja mis meetmetega on seda rahastatud, siis [vastaksin,

küsimus, mis sai esitatud, kõlab nii: "Kuidas kavatsetakse tagada, et peatunud Via Baltica ehitus ei kahjustaks piirkondade arengut ja töökohtade loomist?" Ma arvan, et minu eelnevast vastusest on juba selge, et Via Baltica ehitus ei ole peatunud.Neljas küsimus: "Kuidas on tagatud koostööd teiste riikidega, et Via Baltica ehitus saaks jätkuda tõrgeteta ning tagada transpordiühendus Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel?"

See on siin Eestis asutatud MTÜ. Selle liidu eesmärk on parimate praktikate vahetamine ning üksteise kogemustest õppimine, näiteks teehoolde nõuete, ehituses kasutatavate materjalide, hangetes kasutatavate tingimuste või liiklusjuhtimise alal.

küsimus, mis sai esitatud selles arupärimises, kõlab nii: "Millised on peamised keskkonna ja kliimaeesmärgid ja prioriteedid, mida Eesti riik Via Baltica projekti arendusel silmas peab." Selle küsimuse vastusel on mitu tahku. Esiteks, me kõik mõistame, et kui autojuht saab sõita stabiilse kiirusega,

Kolmandaks, väga paljude Eesti asulate jaoks – ja me ei räägi siin ainult Tallinnast ja Pärnust – on 2 + 2 maantee oluline regionaalne ühendus, mis aitab tagada inimeste sujuva, kiire ja turvalisema liikumise. Ning tuleb nentida, et

liigutada nii inimesi kui ka kaupasid, mida on vaja meie kaitse otstarbel. Olgu selle argumendi tõestuseks ka seesama enne mainitud asjaolu, et Päädeva-Konuvere

kuues küsimus, mis on järgmine: "Kuidas on tagatud koostöö erinevate huvigruppide, sealhulgas kohalike elanike ja ettevõtjate, kaasamisel Via Baltica projekti arendamisse?" Võin kinnitada, et erinevaid huvigruppe kaasati ja kaasatakse ka edaspidi kõikide riigimaanteede ehitamisse ja rekonstrueerimisse, eeskätt projekteerimistingimuste menetluse protsessi. Menetluse käigus saavadki erinevad huvirühmad anda sisendit teelõikude planeerimiseks. Korraldatakse koosolekuid, arutelusid ja avalikke kuulamisi, kus kõikidel huvitatud isikutel on võimalus oma seisukohti, muresid ja ettepanekuid väljendada. Ühtlasi tagatakse avalikkusele juurdepääs projekti dokumentidele ja teabele, mis selle projektiga on seotud, ning luuakse kanalid, kus inimesed saavad esitada küsimusi ja saavad vastuseid. Mõistagi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid kaasatakse projekti elluviimisse ning nende murede ja vajadustega arvestatakse nii palju, kui see on võimalik. Kuna minu ettekannet sissejuhatavas kõnes oli viide ka Rail Balticu eelarvele, ja ma arvan, et see ongi väga õige, et me vaatleme neid ühendusi koos

ettevõtete käivet kümnete, kui mitte sadade miljonite võrra, või seda raha ei ole. Selline lugu on ja seetõttu me tegeleme paralleelselt nii Rail Balticu kui ka Via Baltica ehitusega. Hea meelega vastan teie küsimustele. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Küsimusi teile tõepoolest on. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister!

ja teinud ühist lobitööd Euroopa fondide puhul, et teil oleks üks ja sama jutt, kui te Euroopas olete, et saavutada ühiseid eesmärke. Kas selline koostöö sellel tasemel on olemas?

transpordivolinikuga, just selleks, et seista ühiselt selle eest, et järgmisel Euroopa Liidu rahastusperioodil oleksid nii Eesti kui ka [teiste] Balti riikide huvid hästi kaitstud. Aitäh,

Täna te lugesite meile siin üles terve rea toredaid valminud või valmivaid projekte, mis kõik on algatatud ju umbes siis, kui EKRE oli valitsuses, aga aga välja on ehitamata ja plaani ei ole veel 57‑le ehk peaaegu 60 kilomeetrile. Ja raha ka ei ole – või kui on, siis öelge meile.

teie töö seda ettepanekut hinnata, loodetavasti ka kinnitate selle.Miks ma sellest räägin? Ma räägin sellest seetõttu, et

küsimused, mis on järgmised lõigud, mis on järgmised projektid, kui palju need maksavad, mille arvelt me saame neid rahastada või ei saa, Ma võin praegu kinnitada, et järgmise lõigu jaoks Via Baltical me oleme peaaegu 100 miljonit leidnud. Järgmisel aastal saame tegeleda siis järgmiste lõikudega. Aitäh!

küsimusele, mida Eesti peab tegema siis, kui aastaks 2030 ei ole need teed välja ehitatud. Minu peamine fookus on praegu olnud sellel, et leida rahastus just sellelesamale Päädeva-Konuvere lõigule. Oli vaja leida täiendavalt umbes 60 miljonit eurot selleks, et me saaksime selle järgmisel aastal töösse panna. Kindlasti on mingi hetk mõistlik selline analüüs ära teha, aga arvestades sellega Ütleme nii, et tuleb seada prioriteete. Ma arvan, et esimene prioriteet peaks olema see, et need [lõigud], mis meil on praegu rahaga kaetud, läheksid võimalikult kiiresti päriselt

et see väga suur ja, ma ütleks, väga keeruline, nii sisuliselt kui ka moraalselt keeruline kärpeülesanne on puudutanud eeskätt püsikulusid.

Nii nagu kõik teised riigiasutused kärbib järgmisel aastal ka Transpordiamet oma püsikulusid ja selle võrra tuleb teatud vähenemine teedehoiu eelarves. Samas oleme suutnud leida täiendavalt 100 miljonit eurot järgmiseks kolmeks aastaks, et investeerida sellesama korduvalt viidatud Päädeva-Konuvere väljaehitamisse Tallinna-Pärnu suunal, aga ka näiteks sellesse, et ehitada Saatse saapa ümbersõit, mis on väga oluline objekt julgeoleku seisukohalt. Kes ei tea, siis Setomaal on selline olukord, et ajalooliselt on Eesti elanikud olnud sunnitud sõitma läbi Venemaa territooriumi. Nüüd me selle probleemi lahendame. Aitäh!

betooni keset Eesti põlde ja metsi, aga me tegelikult ju teame, et sellist tulemust, nagu me algusest peale oleme ette kujutanud, ei ole ega tule. Kui raha kulutatakse ära, keegi teenib, aga reaalset asja ei ole – teate, kuidas sellist asja nimetatakse? Seda nimetatakse rahapesuks.

Aitäh selle küsimuse eest, proua Helme! Kui teie tegeleksite selle raudtee ehitamisega, siis tegemist oleks võib-olla rahapesuga, aga mina võin kinnitada, et meie ehitame seda raudteed just selle eesmärgiga, et rajada paremad ühendused, selle eesmärgiga, et Eestist saaks sõita kiiresti rongiga

See tühja jutu ajamine tundub praegu sealt puldist olevat. Kui me räägime Rail Balticust, siis tegelikult meie ehitame Pärnuni ja lätlased ehitavad Riiani, vahepeale jääb tühi maa. Nii et siin uduselt arvestada, et me hakkame seda mööda sõitma Riiga ja Vilniusesse, on ikka väga kauge utoopia, tegelikult seda raha ei ole.Aga

Aitäh küsimuse eest, härra Aller! Ma pean tunnistama, et juba teist korda olen silmitsi olukorraga, kus teie püüate või teie erakonnakaaslane püüab mulle omistada tegevusi, mida mina ei tee. Mina tegelen sellega, et ehitada see raudtee siiski kuni Läti piirini. veel kord [viitan] Läti transpordiministrile: nemad pingutavad selle nimel, et ehitada see omalt poolt Eesti piirini. Aga muidugi, arvestades sellega, et Pärnu lõigul me liigume kiirema tempoga,

ehitamisega. Ma arvan, et see võib-olla annab ka hinnangu sellele, kui kallis see töö tegelikult on ja kui olulisi eelarveotsuseid on vaja selleks, et seda maanteed välja

Kindlasti teen endale selgeks, mis olid selle analüüsi tulemused. Kui on olemas mingid head mudelid, siis kindlasti peaks neid kaaluma. Ja kindlasti uurin ka Läti kolleegide käest, kuidas neil on see asi läinud. Ants Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te siin kolleegile jätsite vastamata, kas 2030. aastaks midagi valmib või ei valmi.

Ka leedukad ehitavad Kaunaseni neljarealise tee välja, nii et Via Baltica on sealpool valmimas. Aga milline on meie ambitsioon? Millal on võimalik tõesti sõita neljarealist maanteed mööda kuni Varssavini ilma muredeta? Aitäh, Aitäh, härra Frosch, selle küsimuse eest! Saan aru, et te soovite minult kas plaani, kuidas me ehitame neid maanteid kuni aastani 2030, või plaani, mis aastaks täpselt meil valmib Via Baltica. Mul sellist plaani teile praegu esitleda ma pean tunnistama, mina olen olnud taristuminister alles umbes kaks ja pool kuud. Minu prioriteet on olnud selgeks teha, kuidas leida rahastust sellele järgmisele lõigule, mis on meil juba peaaegu [töös], millel on projekt

Ma arvan, et kui me oleks küsinud mõnelt majandus‑ ja kommunikatsiooni‑ või majandus‑ ja taristuministrilt, ütleme,

paratamatult mõjutavad seda, milline on meie teedeehitusvõimekus, milline on meie üldine investeerimisvõimekus. Need kriisid mõjutavad seda, mis on meie prioriteedid. Mina ei ole siin praegu valmis ütlema, et [jätame] vähem raha moona jaoks ja paneme selle raha teedesse. Ma arvan, et kaitsevajadused on prioriteet number üks. Paralleelselt me peame tegelema Eesti elu arendamisega kõikides valdkondades. Nii et ma usun, et järk-järgult kas aastaks 2030 või mingiks muuks aastaks me jõuame selleni, et Via Baltica on valmis. Ma tuletan meelde, et meie eelarvestrateegia hõlmab ainult nelja-aastast perioodi. Ja ma arvan, et järgmisel aastal maadleme järgmiste lõikudega. Nii see teedeehitus käib. Suur Aitäh! Te ütlesite kolleegidele, et kui meil on mõned kahtlused, siis peaksime pöörduma politseisse. Korruptsioonivastane erikomisjon kohtus täna peaprokurör Andres Parmasega, kes ütles, et korruptsioon liigub sinna, kus on mängus suur raha, raha, kus on suured projektid, suured hanked. Esimese näitena ta tõi välja Rail Balticu, aga ka erinevad teised projektid, mida rahastatakse Euroopa Liidu fondidest. Ma ei taha siin kedagi süüdistada ega midagi, ma tahan lihtsalt küsida, mida täpsemalt teie ministeerium teeb – olgu tegemist Rail Balticu projektiga, Via Baltica projektiga või mõne teise suurprojektiga, kus on mängus suured hanked, suured rahad

Aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et kui me räägime korruptsiooni vältimisest ja erinevate riskide maandamisest, siis on meil terve rida meetmeid, alates sellest, et

niivõrd oluliste riigihangetega, et nende puhul järgitakse kõiki võimalikke läbipaistvuse ja vaba konkurentsi nõudeid, mis üldse meie seadusandluses on olemas.

riigihanke vormist, mida on Eestis olnud pikalt tavaks kasutada erinevate taristuobjektide väljaehitamisel. See võimaldab paremini kontrollida meie kulusid ning võimaldab saada parema ülevaate selle kohta,

oma sisemine audit, auditeeritakse neid protsesse, mis selle ümber on ehitatud. Mul on hea meel, et ka peaprokuröri tähelepanu on nendele suurtele projektidele suunatud. Ma kindlasti ei sekku mitte kuidagi õiguskaitseorganite töösse, aga ma siiralt loodan, et kõik meie suured taristuprojektid on nende valvsa tähelepanu all. Mina tegelikult usaldan Eesti õigusriiki ja usun, et ta suudab tagada seda, et meil ei oleks nendes projektides korruptsiooni. Ja kui meil on vaja teha mingeid täiendavaid pingutusi selleks, siis me muidugi oleme avatud. palun! Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Via Baltica ju ütleb ise, et see on Balti tee, ja see peab edukalt jätkuma ka Lätis. Praegu on aga selline olukord, kus Läti osa on kehvas seisus. Ma ei ütleks, et seal on väga suuri arenguid olnud nii kaua, kui mina mäletan, võib-olla viimase paari aasta jooksul. Ja sama on raudteega:

nii-öelda taastame seda raudteed, kus praegu miskipärast Pärnusse rongid ei sõida, teeme paralleelraudteed. Kui riikidevahelist koostööd ei tehta, siis ei saa Via Balticast muud kui Tallinna-Ikla

Ma alustan ühe korrektsiooniga, kui te lubate. [Parandan seda,] mis on siin saalis juba paar korda kõlanud. Rail Balticu põhitrass ei lähe läbi Vilniuse, see läheb läbi Kaunase.

Aga tuleme tagasi selle juurde, mis on Via Baltica seis Lätis. Ma kujutan ette peegelpildis olukorda, kus minu hea kolleeg, Läti transpordiminister härra Briškens seisab Läti seimi ees ja tema käest hakatakse pärima, mis seis Eesti teedel on, mida tema teeb selleks, et Eesti teed oleksid korras. No ma arvan, et meie siin Eestis ei ootaks temalt muud vastust kui see, et iga riik vastutab oma teede eest Meie vastutame Eesti teede eest ja Läti kolleegid oma teede eest, seega mina laseks neil oma tööd teha. Aga ma võin kinnitada, et nii Leedu kui ka Läti transpordiminister on mõlemad pühendunud sellele, et liikuda edasi Rail Balticu põhitrassi ehitamisega. Evelin Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te siin ütlesite oma ettekandes väga kindlas kõneviisis, et ehitate Rail Balticu Läti piirini. Palun ka konkreetseid tähtaegu, millal valmib raudteelõik Pärnust Läti piirini. Ilma konkreetse kava ja kuupäevadeta jääb mulje, nagu te praaliksite ja teeksite ilmaaegu suuri sõnu. Aitäh Aitäh selle küsimuse eest, proua Poolamets! Ma olen teiega nõus, et kogu selles diskussioonis on seni olnud liiga vähe konkreetsust, liiga vähe tähtaegu, liiga vähe lepinguid. Seetõttu on mul hea meel, et eelmisel nädalal sai välja kuulutatud

ütleme nii, suudavad seda kohustust ka lõpuni vedada. Aga meie eesmärk on praegu rajada see raudtee aastaks 2030. Mõistagi, me räägime ilmselt Eesti ajaloo ühest ühest suurimast ühekordsest taristuehitusest, me räägime kindlasti Eesti avaliku sektori ajaloo kõige suuremast hankest ja me räägime tehniliselt äärmiselt keerulisest ehitusest. Selle protsessi käigus võib välja tulla väga palju ootamatusi, väga palju probleeme, mida ei ole võimalik praegu ette näha ja mille väljatulemise riski maandamisega igapäevaselt tegeletakse. Aga praegu on meie eesmärk liikuda niimoodi, et aastaks 2030 on see raudtee välja ehitatud. Suur Suur tänu! Hea kolleeg Rain Epler, arupärimiste puhul saab iga Riigikogu liige esitada ühe suulise küsimuse, nii et ma ei saa seda küsimust võtta. Küll aga saab küsida kolleeg Kalle Grünthal. Palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Ma ei tea, kust pärinevad teie andmed, aga Rail Balticu projekt, see raudteeprojekt, mida te praegu siin kiidate, ei ole mõeldud inimeste veoks Tallinnast Berliini või kusagile sinna kanti.

Aitäh selle küsimuse eest, härra Grünthal! Ma pean teile tunnistama, et minu kui taristuministri teada on Eesti sadamates praegu päris palju vaba [pinda], mida võib kasutada erinevate materjalide vedamiseks Seetõttu on mul keeruline ette kujutada, et keegi tahaks rahastada mingi alternatiivse teekonna rajamist nii suure rahaga, olukorras, kus on olemas lihtsam lihtsam viis midagi Eestist eksportkaubana välja vedada. Seega ma usun, et Rail Balticut nii nagu tegelikult ka teisi raudteeprojekte, mis Eestis on teostatud, või näiteks trammiprojekti, mis Tallinnas on teostatud – me ei raja viieks, kümneks

Selliseid raudteelahendusi rajatakse hästi pika vaatega. Ja ma arvan, et keegi meist, vähemalt mina küll ei suuda ette kujutada, millist rolli Rail Baltic hakkab mängima meie riigi majanduses näiteks 50 aasta pärast. Aga kui keegi tahab praegu Eestist kaupu eksportida, siis selleks on juba olemas suhteliselt kättesaadavad võimalused: seesama Tallinna-Pärnu maantee või meie sadamad. Aitäh Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Ja lõpetan meie tänase teise päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Rene Koka, Mart Helme, Ants Froschi, Rain Epleri, Helle-Moonika Helme, Siim Pohlaku, Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Martin Helme, Varro Vooglaiu, Evelin Poolametsa, Arvo Alleri, Anti Poolametsa, Leo Kunnase ja Kalle Grünthali 13. mail 2023 esitatud arupärimine teedeehituse ja neljarealiste teede kohta. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Rene Koka. Palun! Aitäh, austatud esimees! Head saadikud! Kõik, kes te jälgite meid televiisori või muude kanalite vahendusel! Ka selle arupärimisega on lugu selline, et see on üle aasta hiljaks jäänud. See arupärimine on siin saalis sisse antud 13. mail 2023. 2023! Aga teema aktuaalsus ei ole teps mitte vähenenud ja võib isegi öelda, et see on veel aktuaalsemaks läinud. Arupärimine on sisse antud

kahjuks negatiivse mõjuga liiklusohutusele, on teede taristu teema väga oluline.

rahvuskonservatiivse valitsuse teene, sest tol hetkel meil ei olnudki sisuliselt võtta projekte, mida ehitama hakata, ja tuli hakata projekte ette valmistama, et üldse oleks võimalik Eestis taristuobjekte ehitada. Aga siis küsimused ministrile. Ma palun, et ta ka pärast vastates loeks küsimuse ette ja siis vastaks. Küsimused on järgmised. Esimene küsimus: millised on Vabariigi Valitsuse plaanid seoses neljarealiste teede ehitusega? Punkt kaks: kas neljarealiste teede rajamine on Vabariigi Valitsuse prioriteetide hulgas? See on väga oluline küsimus ja tahaks saada selget vastust, milline on tänase valitsuse seisukoht. Punkt kolm: millal on kavandatud neljarealiste põhimaanteede valmimine? Punkt neli: millised on perioodi 2023–2027 kavandatav teedeehituse rahastus ja kavandatavad mahud?

Ja viies küsimus on selline: kui palju protsentuaalselt suureneb või väheneb riiklik teedeehituse rahastus järgmisel kümnel aastal möödunud kümne aastaga? Oleks väga huvitav näha, kuidas valitsus näeb teedesektori arengut ja teedeehitust järgneva kümne aasta jooksul. Vastupidiselt siin saalis

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Arupärimisele vastamiseks palun siia Riigikogu kõnetooli taristuminister Vladimir Sveti.

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Lubage esmalt,

Järgmisel aastal algab Päädeva-Konuvere 13,2 kilomeetri pikkuse 2 + 2 teelõigu ehitus, mis valmib aastaks 2027 ja läheb maksma umbes 100 miljonit eurot. Tartu suunal sai sellel aastal valmis Neanurme-Pikknurme 2 + 1 teelõik pikkusega 6,4 kilomeetrit ja maksumusega umbes 9 miljonit eurot. Järgmisel aastal valmivad kahe lõigu Tartu-Kardla pikkusega umbes 8,5 kilomeetrit ja maksumusega hinnanguliselt 50 miljonit ning Mäo-Imavere,

Pärnu-Uulu valmis, Pärnu-Sauga on ehituses, Libatse-Nurme ehitus varsti algab ja Päädeva-Konuvere ehitus algab järgmisel aastal. Tartu suunal projekteerime Tartu-Kardla

Teine küsimus, mis on esitatud selles arupärimises: "Kas neljarealiste teede rajamine on Vabariigi Valitsuse prioriteetide hulgas?" Ma arvan, et poliitikud võivad rääkida, et parasjagu on prioriteetsed või käsil ühed või teised tegevused, ja need sõnad jäävadki sõnadena kõlama, aga minu jaoks on oluline see, et valitsus leidis umbes 100 miljonit Päädeva-Konuvere lõigu ehitamiseks, leidis selle äärmiselt keerulises majanduslikus olukorras. Ma arvan, et see on oluliselt tugevam sõnum selle kohta, mis on meie jaoks oluline.

Ma praegu ei oska siit puldist öelda, mis aastaks on meil kindlalt need maanteed välja ehitatud. Aga ma töötan selle nimel, et meil oleks ka järgmistel eelarve läbirääkimistel võimalus liikuda neljarealiste maanteede ehitamisega "Millised on perioodi 2023-2027 kavandatav teedeehituse rahastus ja kavandatavad tee-ehituse mahud?" vastates sellele küsimusele, ma natuke avan teile üldist teede rahastust lisaks sellele, et me räägime ainult neljarealistest teedest, sest ma sain aru, et küsijaid oli huvitanud just see aspekt.

Kui me võrdleme seda summat selle eelarvestrateegiaga, mis oli vastu võetud eelmisel aastal, siis on mahu kasv umbes 30 miljonit.

üle 85 miljoni, mis, ma arvan, peaks kirjeldama ära, milline on trend. Aitäh! Vastan teie küsimustele hea meelega.

Arvestades ka praegu tõstatunud üldist arutelu ühiskonnas just riigieelarve läbipaistvuse üle – kogu aeg räägitakse kärbetest, räägitakse maksudest –, kas te ei arva, et oleks õiglane, et aktsiisidest või automaksust kogutud tulu peaks minema otse teede taristusse? Selliseid ettepanekuid on esitanud ka mitmed huvirühmad ja see peaks tegelikult olema niiviisi kajastatud eelarves endas. Aitäh selle küsimuse eest, proua Kovalenko-Kõlvart! Ma arvan, et see on äärmiselt oluline küsimus, võib-olla üks olulisimaid küsimusi teede rahastuse arutelus.

kütuseaktsiisi ja teede rahastuse vahel lahti siis, kui toimus suur majanduskriis 2008.–2009.

kulutustega, arvestades sellega, et see tulu laekub eelarvesse ja eelarvest eraldatakse [raha] vastavalt otsustele, mille erinevad valitsused ja Riigikogu koosseisud on langetanud.Ma ei saa päris lõpuni nõustuda selle kriitikaga, et tuleb automaks ja teedesse raha lisaks ei tule.

kas sealt võivad tulla mingid muud otsused. Me teame näiteks, et Euroopa Liidu liikmesriikide seas on väga suur nõudlus juba varem osundatud sõjalise liikuvuse fondi [rahastuse] järele. Selle fondi vahendid on praegu

püüda see leida, ja selle nimel ma teen tööd. Ants Frosch, palun! Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma luban endale meenutada aastat 2006, kui toimus

Toona oli sotsiaaldemokraatidel tõepoolest rahva huvidest lähtuv eesmärk ja sellega läksid kaasa praktiliselt kõik ülejäänud erakonnad. Tulemus oli see, et allkirjad koguti, aga teed ei tulnud, kuigi loodeti, et aastaks 2015 on võimalik see valmis ehitada. Täna te pakkusite välja, et te tulete välja erakondadeülese teedeehituse rahastuse ettepanekuga. Minu küsimus on: millal te seda teete? Aitäh selle küsimuse eest, härra Frosch! Mul on raske öelda, mis kuul ma võiksin oma nägemuse esitada, aga on selge, et see võiks juhtuda enne järgmise aasta eelarve läbirääkimisi, enne seda, kui me läheme tegema järgmisi otsuseid. Lõppkokkuvõttes ei saa mina kõikide erakondade eest otsustada, kuidas see hakkab välja nägema, mina saan pakkuda lahendusi.

tuua valdkondi, mis vajaksid lisarahastust ja mis võivad olla kohati isegi olulisemad kui teedeehitus. Sellegipoolest, kui me tahame, et Eesti majandus kasvaks, kui me tahame, et Eesti inimesed meie teedel ei sureks,

kiiresti palju ka liitlaste tehnikat ja inimesi, siis on meil vaja häid ühendusi nii Eesti sees kui ka Euroopaga. Ja kui me ühiskonnana nendime, et see on oluline, siis ma usun, et meil on võimalik saavutada poliitiliselt siduv kokkulepe. Milline see kokkulepe hakkab olema, mis tasemel – ja võib-olla kõige valusam –, mille arvelt, need on küsimused, mille nimel ma hakkan tööd tegema. Ja ma loodan, et järgmise aasta eelarve läbirääkimisteks olen ma selles küsimuses targem. Aitäh Martin Helme, palun! Aitäh! No tänase arupärimise põhifookus oli küsijate meelest ikkagi see, et tuleks vaadata ette ja öelda, mida me ehitame tulevikus, lähiaastatel, ja mis vahenditega. Vot nendest nendest vastustest te olete küll kõrvale hiilinud. Räägite siin midagi sellest, kuidas me planeerime, teeme planeeringuid ja 2028. aastaks saame planeeringu nii kaugele, et saab hakata mõtlema, kas me hakkame Narva suunas ehitama. Siis te räägite veel sellest, kuidas mingisugused 2–3-kilomeetrised lõigukesed tehakse. No kuulge, see ei ole teedeehitus! Ja siis te räägite meile sellest, kuidas te käite linti läbi lõikamas asjadel, mida varasemad valitsused, kaasa arvatud EKRE valitsus, on teinud. Teehoiukavale pandi 10% või 15 miljonit juurde, aga inflatsioon on olnud 40%. See tähendab, et teehoiukava on jäänud alarahastusega, raha on vähemaks jäänud. Ma küsin uuesti selle neljanda küsimuse, millele te ei vastanud. Mis on järgmised suuremad ehituslõigud põhimaanteedel ja mis on nende eelarveline kate? Aitäh, härra Helme! Ma siiski võtan endale vabaduse parandada neid faktiväiteid, mida te olete valesti esitanud. Pärnu-Uulu lõigu pikkus on 10 kilomeetrit, Libatse-Nurme lõigu pikkus on 22 kilomeetrit, Päädeva-Konuvere lõigu pikkus on 13,2 kilomeetrit. Mina arvan, et need ei ole

lõigukesed, mis ei mängi mitte mingit rolli nende maanteede toimimises. Ega ei ole väike ka seesama Haljala-Kukruse 70-kilomeetrine lõik, millele praegu tehakse eriplaneeringut.Härra Helme, te olete ise

projekteeritud maanteede ehitamisega kui ka uute projektide tegemisega. Te kõik teate, et rahaline olukord on väga keeruline. Te kõik teate, et riigieelarve ressursid on piiratud. Seetõttu ma arvan, et ongi mõistlik, et ma ei jaga praegu mingeid uhkeid poliitilisi sõnumeid selle kohta, mis seisus me kõik aastal 2030 oleme, vaid keskendun konkreetsetele lõikudele, konkreetsetele projektidele.

teedeinvesteeringud, kuhu me tahame eeskätt raha suunata. Ja ma arvan, et seni on olnud pigem ühiskondlik kokkulepe,

see tähendab väga palju, aga samas väga paljudele inimestele ei ütle see tegelikult võib-olla mitte midagi. Inimest, kes elab mõne väga tolmava tee ääres, võib huvitada see, kui tihti seal tehakse tolmutõrjet, mitte see, millal meil üks või teine maantee valmis saab. Nii et see on alati prioriteetide valik.

Aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et see küsimus taandub tegelikult täpselt sellele, mille kohta küsis härra Arhipov. Kui meil oleks raha, siis me ehitaks igas suunas, me asfalteeriks igas suunas, teeks tolmutõrjet kõikjal ja korraga, aga teatavasti raha alati piisavalt ei ole ja tuleb teha valikuid.

Edasi peame vaatama, mis on meie rahalised vahendid, mis on meie prioriteedid.Mina isiklikult olen seda meelt, et et kui olukord läheb paremaks, siis me peaksime selle Jõhvi küsimuse tagasi lauale tooma. Me lõppkokkuvõttes teame, et neljarealised maanteed ei ole ainult välisühendus, need on ka meie inimeste turvalisuse

Te räägite, et raha ei piisa, ja samal ajal teisest otsast räägite, et Rail Balticusse tuleb raha panna – kuigi see kunagi valmis ei saa. Ma küsingi just Rail Balticu kohta. Vabandan, aga ka eelmises punktis tuli see jutuks, nii et te olete selle teemaga hästi kursis. Te hiljaaegu teatasite, et CO2-kvoodi müügi rahast 200 miljonit

Aitäh, härra Epler, selle küsimuse eest! Ma siiski julgen teid parandada. Võib-olla ei olnud selgust, millal Rail Baltic valmis saab, siis, kui teie olite valitsuses, aga me oleme väga selgelt öelnud, et meie eesmärk on saada see valmis aastaks 2030, ja selleks on ka vastavad hanked korraldatud.Nüüd räägime natuke sellesama CO2-kvoodi vahenditest. Nagu teie endise ministrina ka väga hästi teate, selle hind oleneb paljuski sellest, kuidas Euroopa turg toimib. Ja kui valitsus otsustas järgmise perioodi vahendite jaotust, ta arvestas seetõttu konservatiivse prognoosiga selle kohta, kui palju raha võib laekuda, arvestades just neid tendentse, mis mõjutavad CO2-kvoodi hinda. See prognoos, millest me oleme lähtunud, et CO2-vahendeid laekub meile järgmise nelja aasta jooksul umbes 500 miljonit, on pigem konservatiivne, mis peaks teile vist ka meeldima. Sellele lisaks me oleme läinud veelgi konservatiivsemaks ja pannud 100 miljonit sellest rahast reservi juhuks, kui mingid projektid peaksid minema kallimaks või peaksid juhtuma mingid ootamatused.

me finantseerime täiendavalt korterelamute renoveerimist ülejärgmisel aastal. Selle rahaga me toetame

täiendavat maksutulu. Aga jah, veel kord, ma arvan, et CO2-raha jaotamisel oleme olnud päris konservatiivsed. Aitäh, härra Epler, selle hea eesistuja! Hea minister! Me oleme siin rääkinud palju teedeehitusest, aga räägime nüüd teede hooldusesse minevast ressursist ka. Me teame, et teede hooldusesse minevat raha vähendatakse pidevalt ja kärbete tulemusena on samuti teehooldusele minevat ressurssi vähendatud. Taristuettevõtete liit on sellele väga jõuliselt juhtinud. Te muretsete liiklussurmade pärast – väga õige, meie ka muretseme, me kõik muretseme –, aga fakt on, et halb või olematu teehooldus sügisel ja talvel toob kaasa palju traagiliselt lõppevaid avariisid, olukordi, kus isad, emad ja lapsed ei tule kunagi koju, kui on läinud autoga teele, kui algab lumesadu, tugev vihm või on kiilasjää. Need olukorrad oleks ennetatavad, kui riik panustaks vääriliselt teede hooldusesse. Ainult üleskutsed "Sõida aeglaselt" ja "Püsige kodus" – see ei ole asi, mida me tegelikult riigilt ootame. Me ootame lumesahka, me ootame libedustõrjet

Aitäh selle küsimuse eest, proua Helme! Mida ma siis tuletan teie repliigist? Lubage tänada teid selle eest, et te toote rambivalgusse liiklussurmade teema.

kinnitamata turvavöö on peamiste põhjuste seas, mis on tapnud Eesti inimesi. Seega, mina jään alati rääkima – vaatamata sellele, kas meie maanteed saavad

Kui me räägime talvisest teehooldusest, siis järgmisel aastal meil ei ole plaanis talvise teehoolduse eelarvet kärpida. See kärbe, mille peab tegema Transpordiamet, puudutab peamiselt uusi märke, märgistust, muruniitmist, väheoluliste aukude lappimist ja selliseid remonditöid, mis ei ole kõige kriitilisemad. Meie eesmärk on, et see kärbe – me tegelikult teeme seda nii, nagu seda teevad kõik meie

lohakamaks, mõnes kohas võib-olla tekib tunne, et on vaja vahetada märke või märgistust, kuskil võib mingi piire olla pikemalt katki,

Asi, mis paljusid inimesi häirib mootorsõidukimaksu kehtestamise juures, on minu vestlustele tuginedes see, et Eestis sisuliselt juba on mootorsõidukimaks kütuseaktsiisi näol. Me teame seda, te olete isegi siin eelnevatele küsimustele vastates osutanud, et eelmise suure majanduskriisi ajal seoti lahti mootorikütuseaktsiisist laekuva raha kasutamine teede hoolduseks ja ehitamiseks,

laekus ja kui suur protsent sellest kasutati reaalselt teede ehitamiseks ja hooldamiseks. Ma arvan, et paljudel inimestel oleks huvitav seda teada, sest need on ikkagi väga suured summad. Ja millises proportsioonis see raha siis sihtotstarbelist kasutust leiab? Suur Aitäh selle küsimuse eest, härra Vooglaid! Nagu ma juba enne viitasin, ka minu seisukoht on see, et me peame eeskätt keskenduma sellele, milline on meie strateegiline vaade teede rahastamisele ja kas meil tuleks mingi mudel selleks leida. leida. Ma ei oska öelda, kui palju raha on laekunud kütuseaktsiisist, ja ei olegi võimalik öelda, kui suur osa sellest laekunud rahast on läinud teedesse, seda just põhjusel, et viimased

teedeinvesteeringuteks juurde. Minul oleks hea meel, kui selleks ajaks, kui see Riigikogu lõpetab oma ametiaja, meil õnnestub leida mingi mudel, mis lõppkokkuvõttes teeb selle arutelu edaspidi oluliselt konstruktiivsemaks, ja me ei pea teiega arutama ühe või teise lõigu ehituse üle. Aitäh Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te olete küll väga optimistlik, aga te teate väga hästi, et teedevõrgu alarahastamine on viinud olukorrani, kus Eestis ei suudeta mitte ainult põhimaanteid välja ehitada, vaid rahastust ei jätku enam ka teede säilitamiseks ehk remondiks. Juba eelmisel aastal ütles taristuehituse liidu juhatuse esimees Indrek Pappel, et Eesti teede remondivõlg ulatub 4,4

hinnanguline summa võrreldes selle varasema summaga, aga selge on see, et olgu see 4 miljardit või 4,5 miljardit, mitte keegi siin saalis ei suuda seda üles leida. Ma pakun, et ka teil ei ole ettepanekut, kust seda välja otsida.

Seda näitab tulevik, minul on praegu keeruline prognoosida. Ma ei hakka kordama neid numbreid, millega me praegu opereerime ja millele ma viitasin, vastates härra Vooglaiule. Aga ma arvan, veel kord, et see küsimus ongi ongi põhimõtteline. Küsimus on selles, kuidas me rahastame pikaajaliselt teedehoidu, kuidas teha seda selliselt, et kaetud saaks nii meie suured rahvusvahelised eesmärgid kui ka erinevad väiksemad regionaalsed

teha nii, nagu tahaks. Mina vastan, et senikaua, kuni te hoiate energia hinna, elektri hinna kolmekordsena, ei õnnestu siin riigis suur osa asju. Ja see on teie valitsuse suur teene rohepöörde sildi all. Aga nüüd tsiteerin Transpordiameti direktorit Priit Sauki, kes ütles käesoleva aasta alguses: "Tallinn-Narva suuna me oleme juba võtnud põhivõrgu mõttes eesmärgist maha, kuna sinna liikumist liiga palju ei ole

vastab palju paremini teie küsimusele kui mõni loosung, ühelt poolt. Teiselt poolt, ma arvan, et oleks imelik väita, et piirikontrolli taastamine, sanktsioonid ja Venemaa alustatud sõda ei ole mõjutanud liiklust Tallinna-Narva suunal. On mõjutanud, ja tugevalt. Aitäh Kert Kingo, palun!

või siis, kui on vaja libedaga kuskile ennast hoida. Ehk siis palju ohtlikumad on need teelõigud [nüüd] kui ilma nende postideta. Kristen Michal ütles välja, et ühe posti hind on 80 eurot. Minul tekib küsimus: mis põhjusel neid poste tegelikult paigaldatakse, kas selleks, et omadele raha teenida, nii nagu sellel valitsusel kombeks on? Sest liiklust need ei rahusta ja liiklusohutust need ei taga. Tänan,

me teame, et vastassuunavööndisse kaldumine on tavaliselt selline manööver, mis võib suure tõenäosusega päädida kas raske tervisekahjustuse või surmaga,

optimaalne viis vältida kohati ohtlike olukordade teket. Kummipost mitte kedagi ei tapa, aga kui kummipost suudab ära hoida seda, et inimene kaldub vastassuunavööndisse, siis võib-olla kellegi elu see suudab päästa. Lõppkokkuvõttes ei ole ei teie ega mina liikluskorraldusspetsialist ja mina taristuministrina seisan igati selle eest, et et meie siin Riigikogu saalis ei projekteeri ristmikke ega otsusta liikluskorraldusspetsialistide eest, kuhu milliseid märke ja liikluskorraldusvahendeid on vaja panna. Aitäh, avariita. Aitäh! Lugupeetud minister! Ma nüüd ei saa teiega nõustuda kummipostide või plastmasspostide osas. Need on väga tõsised liikluse takistajad. On teatud lõigud, kus ei ole probleemi näiteks möödasõiduga, aga takistuseks on needsamad postid. Ma toon väga lihtsa näite. Ma olen seda ise näinud ja mulle on saadetud ka Facebookis videokaadreid, kus lõigul liigub kaks või kolm kilomeetrit aeglaselt mingisugune raskeveok, traktor või kombain ja selle taga on vaata et kilomeetrine saba. Ma möönan, et teatud kohtades võivad need postid olla ja need on mõistlikud, aga mitte pikemalt sirgematel lõikudel. Ma julgen seda rääkida, olles mitte küll liikluskorraldusspetsialist, aga

Ei ole mõtet pidada seda arutelu üldiselt, sest üldiselt on meie eesmärk säästa inimeste elusid nende vahenditega, mis meil on olemas. Kui Transpordiamet [kasutab] kusagil mingit lahendust, olgu selleks post, märk, joon või mingi muu liikluskorraldusvahend, teeb ta seda selleks, et vähendada raske tervisekahjustusega või surmaga lõppevate liiklusõnnetuste tõenäosust. tõenäosust. Ja kui keegi arvab, et tegemist on mingi korruptiivse skeemiga, siis kirjutagu politseisse avaldus või ärgu esitagu alusetuid süüdistusi. Suur Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised. Esmalt palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Martin Helme. Palun! Aitäh! Üsna kurnav jutuvadin oli mitte millestki. Ega arupärimise põhiivale vastust ei saanud. Ma lihtsalt nii palju tulen ministrile appi – me küsisime, kui palju aktsiisidest raha laekub ja kui palju sellest teedeehitusele läheb: eelarve kohaselt peaks 2024. aastal kütuseaktsiisidest laekuma 521 miljonit eurot, vähem kui pool sellest läheb teedeehituse ja hoolduse peale. Ja järgnevatel aastatel lähevad asjad halvemaks. No võib ju siin rääkida uljalt sellest, kuidas me asusime tegema eriplaneeringut Narva suuna [teelõigule] ja et see saab valmis 2028. aastal ja vot siis siis hakkame äkki isegi ehitama. See ei ole tegelikult teedeehitusplaan, mille kohta meie küsisime. Tegelikult tahtsime me teada [neljarealiste teede kohta], kuna meedias on väga selgelt välja toodud teedeehitajate seisukoht, et järgnevatel aastatel ühtegi uut suuremat projekti ette ei võeta selleks, et meil saaks [täidetud] eesmärk suuremad linnad omavahel neljarealiste teedega [ühendada]. Järgnevatel aastatel seda lihtsalt plaanis pole. Mida siis minister vastama tuli? Minister tuli meid mingi uinutava jutuga eksitama, rääkis meile siin mõnekilomeetristest juppidest, mis on ammu-ammu ära otsustatud ja praegu valmivad, mida ehitatakse. Ei vastanud küsimusele, mis edasi saab.

Ühtegi plaani ei ole, raha ei ole. Tartu suunal täpselt sama lugu, Narva suunal täpselt sama lugu – räägitakse meile lugusid sellest, kuidas peale 2028. aastat hakkame äkki kunagi midagi tegema. Ja sinna juurde on täiesti skisofreenilised seisukohavõtud. Ühest küljest raha ei ole, raha ei ole, teisest küljest: aa, me panime sinna natukene raha juurde. Ja hooldus – lihtsalt, noh, ma ei tea. ei tea. Seda on faktiliselt, statistiliselt kinnitatud, et järjest on vähendatud teehooldusraha ja on suurenenud liiklussurmade arv Eestis. Selle peale hakati meile rääkima midagi sellest, et inimesed peaksid turvavöö kinnitama ja võiks vähem purjus peaga sõita. Täiesti nõus! Turvavöö tuleb kinnitada ja purjus peaga ei tohiks üldse sõita. Aga tegelikult on liiklussurmade arv tõusnud selle tõttu, et teehooldus on halvenenud. Ja see halveneb veelgi. Noh, ega ma nüüd otseselt praegust ministrit ei süüdista, see on juba pikemat aega nii olnud, see on terve Reformierakonna võimuperioodi jooksul niimoodi olnud, ja järjest

peaaegu tsiteeris neid kuulsaid sõnu, mida on öelnud Eesti 200 esindajad ja ka Riigikogu esimees, et pikk plaan on väga lihtne: tuleb teha plaan. Täna minister Svet ütles, et teede valmis saamine on väga lihtne: tuleb seada prioriteet. Siis ta rääkis siin sellest, et teeme Via Baltica Eesti osa valmis 2030. või mingiks muuks aastaks. Ja siis ta rääkis sellest, et olukorras, kus valitsus, sealhulgas tema ise, on toonud meile eelarve, kus teehoiuraha ja teede[ehitusse] minev raha väheneb,

Tõepoolest, see on valge laik, mida ei ole projekteeritud aastaid. Entusiasm on hea. Samas on juba valmis projekteeritud 10-kilomeetrine Jõhvi-Toila [lõik], kuid Toilast Narvani on ka projekteerimata. Nii nagu kolleeg Poolamets ütles, Narva ehitatakse suur tehas.

Nii et kas me, head kolleegid, saame lugeda selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetatuks? Tänan. Head kolleegid, peale haamrilööki on võimalus registreerida vabasse mikrofoni.

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed! Nagu juba kombeks on saanud, kiire ülevaate nendest uudistest, mis ei ole Eesti meedias suuremat kajastust või üldse kajastust leidnud.Kõigepealt nagu ikka üks minu lemmikteemasid: rohepöörasus, mis ei taha peatuda. Suurbritannia pani oma viimase söeelektrijaama kinni. Nemad hakkavad nüüd energeetikas toetuma – ega nad ise ka täpselt ei tea, millele. Loomulikult on palju juttu tuuleparkidest ja kõigest muust. Samal ajal sealsed inimesed, eriti pensionärid ja kehvema sissetulekuga inimesed, vaatavad hirmuga talve suunas, [mõeldes], kas maja kütta saab. Lisaks pani Ühendkuningriik kinni oma traditsioonilise terasetootmise. See oli omal ajal isegi üle ilma kuulus ja majanduslikku jõudu andis see Ühendkuningriigile omal ajal päris palju. Nüüd see suletakse. Traditsiooniliste söe abil

Ilmselt mõni aasta jõutakse kulutada ja siis lõpeb ka see.Teiseks, hiinlased kasvatavad oma haaret just nimelt rohetehnoloogia [valdkonnas]. Teatavasti kehtestas Euroopa Liit just Hiina elektriautodele päris korralikud tollitariifid. Aga mida teevad hiinlased? Nad on hakanud investeerima Hiinast väljapoole, sealhulgas Euroopasse, et toota nii päikese‑ ja tuuleenergia tootmiseks vajalikku kui ka neidsamu elektriautosid ning niimoodi tariifidest ja nende mõjust mööda pääseda. Sellest Sellest on pikalt juttu olnud, et lääs kipub Hiina lõa otsa jääma rohetehnoloogiate arenduses, ja paistab, et sellest pääsu ei ole.Nende kurbade uudiste järele hea uudis Norrast. Nimelt, 1. oktoobril hakkas Norras kehtima seadus, mis ütleb, et kui sa mingit äri teed, kas või teatrit pead, siis sa pead sularahamakseid vastu võtma. Nii etcash is kingja rikkad trollid Skandinaaviast on öelnud, et sularaha ei tohi kaduda. Ma arvan, et see on hea sõnum üle kogu maailma nendele, kes tahaksid digirahale üle minna.Mõni uudis veel. Meil räägitakse palju sõjatööstuse arendamisest Eestis, aga tundub, et nii nagu meie IT-tiiger on tukkuma jäänud, nii ka sörgime sõjatööstuse arendamises siiski oma

Nii et poolakad on suutnud mitte ainult [suuri] sõnu teha, vaid ka reaalsesse lepingusse jõuda. Ja lõppu lõbusam uudis. Montana mees, 81‑aastane – kujutate ette, milline ettevõtlik inimene kloonis lamba. Tahtis teha vot sellise superlamba, keda siis jahtida. Paraku ta pannakse nüüd vangi. Nagu mees ise ütles, tema pere pole kunagi pankrotis olnud, aga tema selline entusiastlik teadustegevus on viinud selleni, et pere on laostunud. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

Mõned aastad tagasi, vabandust, kuskil aasta aega tagasi oli siinsamas Riigikogu puldis Riigikohtu esimees, lugupeetud Villu Kõve, ja andis aru. Kui ma üritasin küsida küsimust ja järjekord jõudis minuni, siis küsimus kõlas järgmiselt. Tulenevalt põhiseadusest on Eesti kodaniku kohus olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

vastupanuliikumises, kui põhiseadust muudetakse." Villu Kõve mõtles pikalt ja ütles: mina ei näe, et põhiseaduslik kord oleks ohus.

Tippjuristid on analüüsinud, et 30% seaduste puhul, mis on siin saalis vastu võetud, on menetlemisel eiratud hea õigus[loome] norme, rikutud seadust. President on kuulutanud needsamad seadused

võib seda normi rikkuda. Maavarad ja loodusrikkused loovutatakse erinevate skeemide kaudu välisfirmadele. Inimeste igapäevane toimetulek hävitatakse erinevate maksude koormusega. Ettevõtete pankrot ja sulgemised on igapäevane nähtus kõrgete hindade, elektrihindade Ja põhiline on see, et sotsid hüüavad loosungit, et Eestis tulekski turumajandus ära lõpetada ja asja hakkab koordineerima valitsus.

töölisi. Rääkimata ka sellest, et siinsamas Riigikogus on kahekojaline parlament ELAK‑i näol, kes on seni andnud heakskiidu kõikidele Euroopa Liidu õigusaktidele. Kui nüüd selle taustal keegi teist veel ei näe, et Eesti Vabariigi põhiseaduskord on ohus, siis ma soovitan minna silmaarsti juurde. Ilmselgelt on ka valitsus selleks valmistunud, ega ta muidu televisioonis ei näitaks, mismoodi veekahuritega ja politsei erijõududega surutakse maha meeleavaldus, kus eestlased on siltidega väljas Eesti eest.

riigi üldstreik. Veel parem, kui sellega tuleksid kaasa ka tööandjad,

Kutsun kõiki ettevõtete omanikke üles reageerima sellele üleskutsele ja alustama omavahel läbirääkimisi, et lõpetada põhiseadusliku korra kukutamine ja lasta valitsus erru. Aitäh! Martin Helme, palun! Täna möödub täpselt aasta suurimast juutide massimõrvast alates teisest maailmasõjast. See, mis toimus 7. oktoobril eelmisel aastal Gaza sektoriga piirnevates juudi asundustes, oli kõige ehedam barbarism: massiline vägistamine, mis oli kõikehõlmav; vägistamine sinnamaani, kuni inimesed surid, või vägistamine ja pärast seda nende tapmine; laste tapmine vanemate silmade all; vanemate tapmine laste silmade all; tütarde ja emade vägistamine nende õdede-vendade, vanemate silmade all; ja siis loomulikult pantvangide viimine Gazasse. See ei saa olla ühegi inimese mõistuses viis, kuidas lahendada territoriaalseid vaidlusi. Ja tõepoolest, me ju kõik saame mingil tasandil aru, et küsimus ei ole territooriumi üle vaidlemises, vaid küsimus on tsivilisatsioonide vahelises konfliktis. Küsimus on selles, et nii nagu Euroopa on taas kord kord järjekordse islami invasiooni all, nii toimus ka islami invasioon Iisraeli riiki. Eesmärk ei ole kaubelda territooriumi üle, eesmärk on hävitada vastane. Kui me kuulame Hezbollahi või Gaza Hamasi esindajate sõnavõtte, kui nad on ausad, siis nad ütlevad otse välja: "Te kõik hakkate kas moslemiteks või me tapame teid kõiki ära. Kui juutidega ühele poole saame, siis hakkame eurooplastega tegelema." See, et sa oled uskmatu – noh, palju meil siin Eestis kristlasi on –, neid ei huvita. Kui sa ei ole islami [usku], siis lüüakse maha.

keda selsamal festivalil kõigepealt vägistati ja siis tapeti või elusast peast põletati, kui ei oldud jõutud vägistada või ära tappa, ei ole ikka veel päriselt kohale jõudnud, kellega on tegemist. Tegemist on barbaritega, kes on tulnud meid hävitama. Vasakpoolsete jaoks on põhiprobleem ikka veel see, et Iisrael hakkab vastu ja kaitseb ennast. Minule ei mahu see kõik pähe, mina ei saa aru, kuidas saab nii pikalt ja nii enesekindlalt ratsionaliseerida seda, mis on toimunud.

puhul on ikka ja jälle nii nagu alati terrorism, tsiviilelanike jõhker tapmine, propaganda, kõik muu. Iisraelil on sama vaenlane. Vaatame siis, kes see vaenlane on. Sellel vaenlasel on sõbrad, kes on meie vaenlased. Nii-öelda palestiinlased ei ole mingi eraldi rahvas, vaid lihtsalt üks eraldi seltskond araablasi. Nii-öelda palestiinlaste lähimad liitlased on kes? Õige – Venemaa. Kes veel? Hiina. Peaaegu kõik maailma diktaatorid, kellesse me suhtume erilise õõvaga, on nende barbarite põhilised sõbrad ja toetajad. Inimestel võib olla sellest erinev arusaamine, inimestele ei pea meeldima juudid või Iisrael või sionism, aga nii palju enesealalhoiuinstinkti peaks inimestel alles olema, et saada aru: me oleme samal poolel,

aasta hiljem me kõik saame aru, mis on panused, aasta hiljem me saame aru, kes on head ja halvad –, et tuleb toetada Iisraeli õigust enesekaitsele.